Dobar dan poštovane kolegice i poštovani kolege zastupnici. Nastavljamo sa radom u plenarnom zasjedanju po utvrđenom dnevnom redu. Na redu je - Godišnji financijski izvještaj HBOR-a za 2013. godinu Podnositelj izvještaja je Hrvatska banka za obnovu i razvitak temeljem članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Materijal ste primili. Vlada RH dostavila je svoje mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Anton Kovačev, predsjednik uprave HBOR-a. Izvolite, poštovani gospodine. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Evo, ja ću nastojati kao i obično vrlo kratko izvijestiti uvodno o godišnjim financijskim izvještajima za 2013. godinu. Prije svega želim napomenuti da je ovaj izvještaj potvrđen od Revizorskog odbora

Na kraju izvještajne 2013. godine bilančna suma je bila 26 milijardi i 200 milijuna kuna, to je povećanje od 2% u odnosu na početak godine. Glavnica, odnosno naš temeljni kapital je bio 8 milijardi i 900 milijuna kuna, to je povećanje od 10% u odnosu na početak godine jer je uplaćeno iz proračuna ukupno predviđenih 600 milijuna kuna. Ukupni prihodi su iznosili 983 milijuna kuna, ukupni rashodi 794 milijuna kuna. Dakle, dobit je bila 189 milijuna 200 tisuća kuna, to je povećanje za 40,7%. Moram i obrazložiti to povećanje jer je značajno u odnosu na prethodnu '12. godinu. Kamatni rashodi su bili niži za 6,3% u odnosu na prethodnu 2012. godinu zbog korištenja prvenstveno povoljnih kredita međunarodnih financijskih ustanova, ali i prijevremenog vraćanja nekih skupljih kredita te otplate obveznica u iznosu od 250 milijuna eura, dakle u prethodnoj 2012. godini. Prijevremeni povrat određenih zaduženja je bilo i u vidu, moram točno kazati, dakle 1 milijarda i 900 milijuna kuna i 110 milijuna eura u samoj 2013. godini. Isto tako bila je niža razina rezervacija u odnosu na 2012., dakle u toj godini smo imali visok iznos rezerviranja i stoga su revizori u svojim preporukama i kazali da u sljedećoj godini s obzirom na zaista pokrivanje svih nenaplativih ili djelomično naplativih potraživanja u '12. godini, u '13. možemo ići sa znatno manjim rezervacijama. Sad ću prijeći na neto kamatni prihod koji je iznosio 434 milijuna kuna i bio je veći za 6%, rashoda i kamatnih prihoda. Dakle, prihodi od kamata su iznosili 955 milijuna, neznatno su bili niži u odnosu na prethodnu godinu, to je posljedica nastavka mjera nižih kamatnih stopa, dakle u vrijeme gospodarske krize u interesu gospodarstva mi smo se odrekli veće dobiti kako bi ostvarili niže kamatne stope i te niže kamatne stope su bile posebno za investicije, odnosno ulaganja. Rashodi od kamata su iznosili 521 milijun kuna, niži za 6% prvenstveno zbog zaduženja kod posebnih financijskih ustanova uz povoljniju kamatnu kamatnu stopu te prijevremeno vraćanje sredstava onih koji su bili skuplji, to sam već prije i naveo. Stopa adekvatnosti kapitala, značajan pokazatelj za svaku financijsku ustanovu, posebno za banke, dakle ta stopa adekvatnosti kapitala iznosila je 77,82%, povećanje je bilo 11,3% prvenstveno zbog uplate u osnivački kapital, zatim 1 milijarde 800 milijuna kuna na transakcijskom računu što je ponder rizika 0 i smanjenje kapitalnih zahtjeva za deviznu poziciju. Ako govorimo o kreditnoj aktivnosti, ukupno je odobreno 1256 kredita u iznosu od 7 milijardi 776 milijuna kuna. Izdane su 37 izvoznih bankarskih garancija u iznosu 102 milijuna kuna i mandatni poslovi od kojih je najveći broj osiguranje izvoza od političkih i komercijalnih rizika, bio je po broju 291 slučaj u iznosu od 2 milijarde 99 milijuna 900 tisuća kuna, od toga se gotovo 9 milijardi odnosi na osiguranje izvoza od političkih i komercijalnih rizika. Dakle, kad sve zbrojimo, našu kreditnu aktivnost, osiguranje izvoza od političkih komercijalnih rizika, što je većina naših mandatnih poslova i izdavanje bankarskih garancija prvenstveno za izvoz, ukupna poslovna aktivnost je u 2013. bila 9 milijardi 978 milijuna i 200 tisuća kuna, ako se gleda po broju, to je 1584 projekta u kojima smo sudjelovali. Zabilježeno je povećanje udjela investicijskih kredita 64% u '13. godini, taj postupak u prethodnoj '12. godini bio 53%. Ja moram napomenuti da je upravo taj postotak investicijskih kredita u našoj ukupnoj kreditnoj aktivnosti bio i 2007. dakle zadnje predkrizne godine pa ja se nadam da je to dobar znak za investicijski ciklus koji je nadam se pred nama. Najveći interes po kreditima iskazali su mali i srednji poduzetnici, odobreno je 1080 kredita u iznosu od 3 milijarde i 500 milijuna kuna. Izvoznicima je po svim kreditnim programima odobreno 4,5 milijarde kuna, osigurano je 2 milijarde kuna izvoza. Dakle, ukupna podrška hrvatskom izvozu u prošloj 2013. godini bila je oko 6 milijardi i 500 milijuna kuna. Isplaćeno je 18 odšteta u iznosu od 18 milijuna 200 tisuća kuna, naplaćeno je 6,5 milijuna kuna premija ali smo pozitivni što se tiče tog fonda za osiguranje izvoza. Nastavili smo dakle i u 2013. godini sa mjerom sniženja kamatnih stopa, dakle kamatnih stopa na investicije, na ulaganja u poljoprivredu, turizam, industriju i zaštitu okoliša u širem smislu. Zatim isto tako krenuli smo sa Programom kreditiranja energetske obnove zgrada a u suradnji sa Ministarstvom malog poduzetništva pokrenuli smo Program poduzetništvo mladih. Nastavljena je provedba Programa provedbe rizika i to znači u smislu većeg preuzimanja rizika od strane HBOR-a, dakle povećani su i izravno odobreni krediti koji su iznosili u '13. '13. godini 44% u recimo u odnosu na 2011. kada je bilo to samo 24%. Ako govorimo sada o primljenim zahtjevima koji su u rješavanju oko 60% je zahtjeva za direktnim kreditiranjem a samo 40-ak% preko poslovnih banaka što nije dobar pokazatelj jer koliko god HBOR poduzimao aktivnosti u pokretanju poduzetništva posebno investicija ako neće sudjelovati poslovne banke mi jednostavno sami to ne možemo pokrenuti. Dakle, još prije godinu dana ja sam to izvijestio i u zadnjem izvješću za 2012. godinu HBOR je pokrenuo inicijativu za osnivanje razvojnog investicijskog fonda. Taj fond bi trebao pomoći onim poduzetnicima a veliki ih je broj koji su nisko kapitalizirani i praktički kreditno nesposobni a isto tako i onim poduzećima koji uspješno prođu predstečajnu nagodbu. Nažalost nismo imali sudionika na domaćem tržištu kapitala kako bi pokrenuli taj razvojni investicijski fond međutim nadzorni odbor je donio u prosincu Odluku o osnivanju tog Razvojnog investicijskog fonda i Odluku o ulaganju 100 milijuna kuna HBOR-a u taj investicijski fond, računamo negdje oko 10% fonda jer računamo najmanje na milijardu kuna veličine tog fonda. Što se tiče zaduženja, ukupno smo imali oko 800 milijuna eura, većina od toga, 650 milijuna eura od posebnih financijskih ustanova radi niže kamate a 150 milijuna eura je pribavljeno za opće namjene putem privatnog plasmana. Naš najveći kreditor je bio kao i u prethodnom razdoblju Europska investicijska banka EIB sa 500 milijuna eura, KFW IPEX 57 milijuna i Centralna banka Vijeće Europe 90 milijuna eura. Evo ja mislim da sam u najkraćim crtama uspio prikazati kako financija izvješća tako i kreditno i općenito općenito poslovanje HBOR-a u 2013. godini. I ja vam zahvaljujem na pažnji i evo i ja i kolegica Ađžić smo na raspolaganju za vaša pitanja i komentare ako treba. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani predsjedniče uprave gospodine Anton Kovačev. Da li izvjestitelj Odbora za financije i državni proračun želi iznijeti izvješće ovog odbora? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub liste Nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru Grubišić, Kajin. Nema ih. Gube pravo govoriti o ovoj temi. Klub Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite kolega Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče,

koje HBOR godinama dakle podnosi ovome Saboru da zaista u nekoliko rečenica kažem zašto će i klub Socijal-demokratske partije podržati ovo izvješće dakle za 2013. godinu. Procjenjujemo da politika koja se zadnjih godina provodila a da HBOR bude što je moguće više direktno zastupljen sa svojim plasmanima prema poslovnim subjektima i u …/Govornik se ne razumije./… rizika sa poslovnim bankama je dala očekivane efekte i u 2013. godini. I taj trend aktivnosti je dobar i ocjenjujemo da ga treba nastaviti i u narednim dakle godinama i u ovoj i u svim narednim godinama koje su pred nama. Pohvaljujemo to da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj i u 2013. nastavila sa poticanjem poduzetnika za nova ulaganja, za pokretanje novih investicijskih ciklusa i održanje i poboljšavanje likvidnosti iako taj udio pada a nastavljene su i uspješne mjere započete u 2012. godini. Dobro je da svake godine imamo nove projekte i nove programe. Govorio je gospodin direktor o Razvojnom investicijskom fondu i ulaganju od 100 milijuna kuna krajem prošle godine. Dobro je da se potiče financiranje mikro poduzetnika, osobito početnika, zajedno sa Europskim investicijskim fondom. Dobro je da se potiču potiču posebne ciljane skupine, početnici, žene poduzetnice, mlade poduzetnice … i dobro je da HBOR izbacuje takve projekte svake godine. Dobro je da se prate hrvatski izvoznici kroz sve faze izvoznog procesa, a dobro je i ta daljnja i međunarodna suradnja i tu je bilo dosta uspjeha i prethodnih godina sa posebnim financijskim institucijama … što je moguće boljih i povoljnijih izvora i suradnja sa drugim investicijskim bankama i sa Europskom investicijskom bankom je na tom polju dala rezultate. Ono što karakterizira trendove i u protekloj i u 2012. i 2013. godini to je taj trend da HBOR, ono što se često u ovoj dvorani govorilo, sve više kao državna banka preuzima sve veće rizike i prati projekte za koje poslovne banke iz svima poznatih razloga ne iskazuju preveliki interes. Pa tako izravno HBOR dakle prema iznosu raste od 2011. sa 24%, 2012. 40%, 2013. na 40%. To je pozitivan trend. Pozitivan je trend i rast kredita odobrenih za investicije. Tako u protekle dvije godine dakle ukupno 10,4 milijarde, ali i tu je trend pozitivan dakle nakon pada 2010., 2010., zapravo do vrhunca kada u 2010. imamo gro kredita, 79% kredita za potrebu obrtnih sredstava. Sada taj udio pada, a raste dakle kao što rekoh udio kredita za investicije, pa tako u '11. 42%, u '12. 53, u '13. smo imali 64%. Dakle sve su to pozitivni trendovi u tom smjeru. Da ne bih previše dužio i s obzirom na naporan današnji dan u svakom pogledu, ovo izvješće je dobilo jednoglasnu podršku Revizorskog odbora, dobilo je jednoglasnu podršku Nadzornog odbora HBOR-a. Vlada Republike Hrvatske nije imala primjedaba na ovo izvješće. Nadležni odbori, Odbor za financije, Odbor za gospodarstvo također su jednoglasno podržali ovo izvješće i stoga će ga i klub SDP-a dakako prihvatiti. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine direktore Hrvatske banke za obnovu i razvitak ili kako to vole reći HBOR, sa kako to vole reći HBOR, sa suradnicom gospođom Adžić ako sam dobro čuo. Klub HDSSB-a će prihvatiti izvješće HBOR-a za 2013. godinu jer je već standardno napisano razumljivim stilom, sa jasno iznesenim podacima i svim objašnjenjima koji su ovdje izneseni Neću komentirati dugo ono što je već gospodin direktor rekao u svezi poslovanja, ono je pozitivno. Vidimo da je 1256 odobreno odobreno kredita u 2013. godini, iznos 7 milijardi i 776 milijuna kuna. Dobit i sve ostalo je u pozitivi pa prema tome zaista nemamo riječi prigovora samom izvješću. Ono što želim reći, da HBOR u svom poslovanju u svom poslovanju i dosadašnjem i u vrijeme kada je bila druga Vlada drugog političkog predznaka je nekako, a a vidimo i danas prema navodima bivšeg ministra financija, a i prema saznanjima od ranije koje imam zapravo bila u neku ruku, možda bih bio pregrub ako bi rekao bankomat vladajućih,

ministara, 3 saborska zastupnika kako piše ovdje, dakle zapravo bio jedna produžena ruka politike i to uglavnom vladajuće politike. Pa onda vidimo evo iz današnjeg intervjua, odnosno konferencije za medije da su su zatraženi i također i jučerašnje … krediti HBOR-a za jednu autopraonicu u vlasništvu ili pak u rođačkim odnosima sa predsjednikom Vlade, pa onda za proizvodnju malih biskvita, pa onda prije još govorim o određenim firmama čak i u Slavonskom Brodu ili pak u Slavoniji koje su također dobivale kredite HBOR-a, a zahvaljujući tome što je politički establishment bio takav kakav je pa je to tako i danas. Zapravo bih izjednačio neću reći krivicu nego i zapravo taj način i taj odnos HBOR-a prema tražiteljima kredita. Ne kažem da je to uvijek prouzročilo negativne posljedice jer kako vidimo prema izvješću određeni krediti su se uredno vraćali i samo poslovanje HBOR-a je pozitivno. Ali to da npr. netko tko traži 300 000 kuna kredita, a da bi proširio jedan privatni starački dom, dakle u privatnom vlasništvu i kako bi nabavio opremu za starački dom, a da pri tome hoda od nemila do ne traga i da nema nikakve pripomoći ako nije stranački obojen, a da istovremeno neki drugi od šale dobiju ne znam u Pleternicu ili Požegu 6 milijuna kuna, u Slavonski Brod jedan pripadnik bivši jedne stranke koja je bila na vlasti 10 milijuna kuna, ovi drugi 20 milijuna kuna. Eto to je ono što zapravo građane boli. Nije tu gospodin predsjednik uprave kriv, pardon direktor i pomoćnica, nego je samo određivanje i sastavljanje nadzornog odbora prema političkom ključu, prema političkoj odluci zapravo taj koji to tako određuje, određuje, odlučuje i evo prema samom izvješću točno piše da je u nadzornom odboru kako sam već rekao 10 članova, 6 ministara Vlade RH, 3 saborska zastupnika, te predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Sad je novi, ali evo bio je i stari. Evo to je ono što bismo voljeli kada bi se još više da kažem zdraviji projekti, zdrava investicija neovisna o politici financirala iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj kako bi cjelokupno društvo, a ne stranačke elite imali određene da kažem koristi i da se pripomognu subjekti, pravni subjekti, tvrtke koje su zapravo u neku ruku ili vezane rodbinskim vezama ili pak su vezane političkim vezama sa vladajućim elitama koje su sad na vlasti ili pak one bivše. to mislim da sam i prošli puta kada je bilo izvješće HBOR-a rekao. Ovih dana nadzorni odbor razmatra nakon plana tvrtke Đure Đaković koja je tvrtka od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, jedna od njih 60 koliko ih ima, 65 dakle od strateškog interesa za Republiku, koja ima 1200 zaposlenih, koja je nosilac metaloprerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj i koja je zapala u poteškoće od oko 120 milijuna kuna gubitka lošom upravom, lošim radom svoje uprave i neznanjem, nesposobnošću. Dakle, došlo se do toga da je FGS također zaključio da bi jedan kredit HBOR-a od 150 milijuna kuna uz striktnu primjenu tzv. restrukturiranja ili promjene, određenih promjena u poslovanju doveo Đuru Đakovića opet na zdrave noge. Međutim, evo imam i vijest, a gospodin ministar sam mi je rekao da kažem slobodno da je on odredio i dao negativno mišljenje. To je dakle gospodin Maras rekao da je dao negativno mišljenje za taj kredit HBOR-a tvrtki HBOR-a tvrtki Đuro Đaković, Slavonski Brod kao nositelju zapravo metaloprerađivačke industrije od strateškog interesa. Pogledajmo Patriu i pogledajmo one ugovorene, a neispunjena obećanja o nabavci vagona u Đuri Đakoviću, zadnja nabavka vagona je bila onih 100 vagona koja je još ugovorena tamo u vrijeme ja mislim Jadranke Kosor kada je bila predsjednica Vlade i to je zadnja isporuka vagona, a obećanja su sasvim drugačija. I ono što je da kažem trebalo biti realizirano u Đuri Đakoviću to je 1500 vagona, ali je to ugovarala firma koja je trebala kupiti HŽ Cargo pa su zbog Gruje i njegovih marifetluka, dakle onoga Rumunja, dakle otpala je nabavka 1500 vagona za Đuru Đaković. Apeliram i na ministra, rekao sam mu i osobno prije dva sata da nije sipanje u praznu veću ili u šuplje bure tih 150 milijuna kuna koji su potrebni jasno iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj jer od same firme Đuro Đaković nije stvar u tome da se spašava firma negoli je tu i 1200 radnika, 1200 obitelji, ali i firma koja je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Govorim o proizvodnji borbenih vozila tzv. BOV ali i tenkova, pa onda pružnih vozila itd. No, ako ne bude sluha kao što ga nema i kao što mi je ministar rekao to je sipanje u šuplju vreću, dakle da im kažem milijardu uspemo to je sve sipanje u šuplju u šuplju vreću. Očito ne znam kako će to na kraju proći, iako postoje pozitivna mišljenja i tzv. FGS-a i još nekih drugih u u HBOR-u i u nekim ministarstvima. Na žalost evo imamo veto jednoga čovjeka u ovome. Zbog toga kažem prihvatit ću jasno i rekao sam iz kojih razloga izvješće HBOR-a jer je uredno napisano, ono je izvrsno, ono je pregledno, ono govori o dobrom radu HBOR-a osim što evo nije mi drago evo od ministra Linića, bivšeg pardon, ex ministra Linića i iz nekih naših saznanja koja su došla ovako izvan, izvan, ispod stola hajde da kažem saznajemo da tko to dobiva kredite HBOR-a, kome se to pomaže, a opet neki drugi mole i vuku za rukav i saborske zastupnike možeš li išta učiniti da dobijem nekakvih 300 000 kuna za povećanje kapaciteta privatnog Hvala i vama poštovani kolega. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa kolega Grubišiću, moram primijetiti ili sam vas krivo razumio ili ste bili u jednom dijelu kontradiktorni sami sebi. Pobrojali ste taksativno tko sve sjedi u Nadzornom odboru HBOR-a, koji su politički utjecaji vršeni da bi se donosile tamo određene odluke i konstatirali ste da ne postoji odgovornost uprave HBOR-a odnosno predsjednika uprave. Ja se mogu složiti s tim, ali zar nemate dojam da to jedno s drugim ne ide? Ako je postupio po političkom nalogu onda nije radio onako kako je trebalo, onda je trebao reći politički pritisak se vrši na mene, eventualno odstupiti, ne znam. Ne prizivam da je trebao dizati sve medije da bi obznanio na koji način se stvari dešavaju, ali sama činjenica da je uslijed političkih pritisaka nešto ipak odrađeno, ako je, a mislim da ste i vi sami to konstatirali, kontradiktorno je to da li je onda radio stvarno u skladu s onim što se od njega očekuje ili je radio isključivo po pritisku politike? Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Novak znam što ste htjeli reći, međutim ako imate nadzorni odbor u sastavu u kojem on je, a rekao sam u kojem je sastavu, ako nadzorni odbor također ima nadzor nad ovim da kažem kreditima što učiniti? Pa možda je i tako moglo ionako gospodin Kovačev odlazi kako čujemo jel, završava mandat i mislim da nema potrebe da na ovaj način raspravljam sad na kraju o tome. Eto, samo to je razlog Hvala lijepa poštovani kolega. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je kolegica Ljiljanja Cvjetović u ime Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče HBOR-a sa suradnicom, kolegice i kolege. HBOR je važna ustanova za gospodarski razvitak RH i o svom radu pokazao je iznimno dobre rezultate. Hrvatska stranka umirovljenika podržava usmjerenje HBOR-a u 2013. godini na stimuliranje poduzetnika u cilju pokretanja novog investicijskog ciklusa, jačanja poduzetničkih kapaciteta kroz održavanja i poboljšanje likvidnosti te omogućavanje financiranja projekata kandidata za sredstva fondova EU. Pohvalno je i jačanje savjetodavne uloge HBOR-a. Od iznimnog je značaja što hitnije osnovati Razvojni investicijski fond za pomoć poduzećima koja uspješno izađu iz predstečajne nagodbe. Ova bi mjera trebala imati prioritet i usmjerenost svih službi HBOR-a na što žurniju realizaciju. Model predstečajnih nagodbi nedvosmisleno daje pozitivne rezultate koje su prepoznale i svjetske financijske institucije i bezrezervno ga pohvalile. Bitno je da ovakav uspješan model nastavi dalje nesmetano provoditi te da se osiguraju dodatni modeli koji omogućavaju dobivanje još kvalitetnijih i povoljnijih rezultata. Poduzeća koja su prošla proces predstečajne nagodbe u velikoj su mjeri u potpunosti financijski iscrpljena. Budući da se postupci predstečajnih nagodbi temelje na različitim oblicima ustupaka vjerovnika postojeći vjerovnici zbog već izvršenih ustupaka često nisu u mogućnosti ili nisu spremni povećavati svoju izloženost prema tim društvima. Bankarski sektor također nema sluha za izlaganje prema ovakvim još uvijek rizičnim poduzećima. Da bi ova društva mogla nesmetano nastaviti poslovanje potrebno je ulagati u radni kapital perspektivnih društava koja su okončala predstečajnu nagodbu i imaju održiv plan daljnjeg poslovanja. HBOR se mora hitno uključiti u ovaj proces te pomoći takvim poduzećima u daljnjem poslovanju. Industrija je u srcu Europe i neophodna je u traženju solucija za izazove našeg društva danas i u budućnosti. Europi treba industrija, a industrija treba Europu rekao je još 2010. godine potpredsjednik Europske komisije Antonio Tajani. Glavna inicijativa Strategije Europa 2020. je integrirana industrijska politika sa Strategijom rasta i stvaranja novih radnih mjesta kroz podršku u čvrstoj i raznovrsnoj industrijskoj bazi u Europi. Reindustrijalizacija je danas riječ koja se možda i najviše koristi u EU. Sukladno tome HBOR se mora prilagoditi izazovima s kojima se susreće cjelokupna cjelokupna EU te u prioritetna područja djelovanja ako ne i na prvo mjesto uvrstiti financiranje, poticanje i oživljavanje teške industrije koja je godinama bila zanemarena. HBOR kao stručna i profesionalna institucija mora imati slobodu i snagu izdignuti se iznad kontradiktornih i neusklađenih industrijskih politika trenutačno prisutnih u Hrvatskoj te svoja područja djelovanja uskladiti sa integriranom industrijskom politikom EU i podupirati ih mjerama i instrumentima koji imaju horizontalni neizravni, i vertikalni izravni karakter. Svjetska gospodarska kriza je pokazala da su zemlje koje su očuvale svoje bazične teške industrije najbolje podnijele teret krize. Hrvatska industrijska politika međutim pristupa s pozicije koja ima sva obilježja industrijske politike koja usporava ili potpuno zaustavlja strukturalne promjene pri čemu se teška bazična industrija interpretira kao industrija u zalazu. A kao glavni motivacijski činitelj pojavljuje se izbjegavanje socijalnih problema. HBOR mora preuzeti ulogu ključnog činitelja, a ne pasivnog provoditelja industrijske politike. Zakon o HBOR-u treba promijeniti ali na način da se HBOR-u dodatno omogući nesmetano poslovanje po stručnim i profesionalnim kriterijima. HBOR je preznačajna institucija za gospodarstvo Republike Hrvatske da bi mu se na bilo koji način ograničavao manevarski prostor pogotovo iz nestručnih tijela. Po kojem pravilu financijske stručnosti će Vlada moći donijeti bolje financijske odluke o odobravanju kredita HBOR-a nego što to može donijeti stručni kreditni odbor sastavljen od financijskih stručnjaka sa znatnim bankarskim iskustvom. HBOR se mora u što većoj mjeri odvojiti od političkih institucija te se njegov rad mora bazirati isključivo na pravilima znanja, stručnosti i iskustva jer je to jedini način da HBOR nastavi sa iznimno kvalitetnim doprinosom

da bi HBOR morao nesmetano proširiti obim svoga rada i zadovoljiti nepresušne potrebe hrvatskog gospodarstva. S obzirom na kvalitetu rada i rezultate koje je HBOR pokazao kroz svoj rad, smatramo da bi bilo dobro da HBOR još više jača svoje savjetodavne usluge. Prvenstveno smatramo da bi se trebalo usredotočiti na savjetovanje za korištenje sredstava EU fondova u prioritetnim područjima djelovanja HBOR-a. Svi smo svjesni činjenice da je u većini zemalja koje su pristupile Europskoj uniji zabrinjavajuće niski postotak iskorištenosti pristupnih i drugih fondova Europske unije. Smatramo da bi HBOR svojim znanjem i iskustvo mogao kroz savjetodavne usluge doprinijeti većem korištenju EU fondova. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice zastupnice Cvjetović. Idemo u raspravu klubova zastupnika dalje. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče uprave sa suradnicom, kolegice i kolege mogu si zamisliti kako bi ova rasprava bila živa da je situacija danas u podne ovakva bila na drugoj strani, koje salve optužbi bi išlo sa druge strane, no mi u klubu HDZ-a naprosto ne želimo na takav način funkcionirati niti govoriti nego želimo istaknut neke činjenice. A činjenice su da su se ovi sukobi unutar SDP-a i koplja u proteklih nekoliko mjeseci lomili preko leđa određenih državnih institucija. Činjenica je da je Vlada Republike Hrvatske dala pozitivno mišljenje na izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvoj, činjenica je da nije bilo nikakvih primjedbi. Međutim, isto je tako činjenica, kolegice i kolege, da je danas Vlada nadzornom odboru dala prijedlog da se imenuje novi član uprave i, zapravo novi predsjednik uprave i nova članica uprave. E sad, kolegice i kolege, ja postavljam vama i sebi pitanje, nakon svih onih hvalospjeva po saborskim odborima, nakon današnje rasprave kolege Rađenovića u ime kluba SDP-a, pa ko to normalan mijenja onoga tko je sposoban i onoga koji dobiva utakmice? Ako je to tako, dakle postavlja se pitanje zašto? Ako nije tako postavlja se pitanje ko to nije imao hrabrosti reći razloge zašto se smjenjuje uprava? No, to je stvar vladajuće koalicije, to je stvar Vlade, a ja bih u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice zahvalio se gospodinu Kovačevu na 20 godina rada, kvalitetnog rada i kasnije ću nešto više o tome reći, jer s obzirom da gospodin Kovačev odlazi i da je ovo njegovo zadnje podnošenje izvješća, koje će biti vjerojatno jednoglasno usvojeno. Pa, dakle gospodine Kovačev hvala vam za vaš rad u proteklih 20 godina. Međutim, moja rasprava je danas trebala biti malo drugačija, ali naprosto zbog svega onoga što se događa i zbog toga što smo najjača hrvatska politička stranka moja rasprava će ići u malo drugom smjeru. Kolegice i kolege, svaka uspješna država poštiva, počiva na institucijama. Jer ako ne poštujete institucije koje imate onda ne možete provesti ništa i ne možete napraviti ništa. Jer čak i ako imate lošu instituciju bolje imat nego nikakvu, jer lošu instituciju možete popravit, možete unaprijedit i možete nešto napravit. Hrvatskoj događa uz sve ono što nam je donijela ova gospodarska, ekonomska kriza je da smo počeli i onako poljuljano povjerenje i jednu totalnu depresiju hrvatskih građana nakon što smo, da tako kažem u blato pokušali baciti nekakve moralne vertikale i nešto u što se hrvatski ljudi vjerovali, od Crkve preko znanosti, pa i preko sportaša, umjetnika itd. E kada to nije bilo dovoljno onda smo krenuli preko institucija. I sad kolika je tu nedosljednost možda je najbolji primjer ovo izvješće HBOR-a gdje ga Vlada predlaže ovom visokom domu da ga usvojimo, a istovremeno nema niti jednu primjedbu. I ono što je najtragičnije, ta Vlada se preko te institucije nekakve svoje unutarnje sukobe vodi. I možemo mi govoriti pojedinačno ovako i onako, bit u funkcioniranju institucije je da se drže određenih pravila ako po tim pravilima radi, i onda bez obzira da li se nekome nešto sviđalo ili ne sviđalo neka promijeni ta pravila, pa onda neka kaže da neko nešto radi ili ne radi. HBOR u proteklih 20 godina, kako se razvijala Hrvatska država tako i HBOR je mijenjao svoje zadatke i svoje svoje poslove. Međutim, ono što je HBOR danas i do čega je HBOR doveden zahvaljujući prije svega bivšim Vladama, je do toga da HBOR danas može po vrlo povoljnoj kamatnoj stopi dobiti sredstva od institucionalnih banaka. I ono što je vrlo bitno, ta sredstva se mogu koristiti za određene projekte i programe koje radi jedna Vlada. I nije dobro na takvu instituciju se nabacivati blato jer ako je istina da je to tako, onda više hrvatsko gospodarstvo neće dobiti putem HBOR-a kredite po niskoj kamatnoj stopi. Ako je istina da je bilo određenih pritisaka, itd. onda se to isto tako može reći, može se napraviti, ali bez toga da se okalja institucija i bez toga da Hrvatska izgubi jednu milijardu i pol eura kredita po vrlo niskim kamatnim stopama jer nije HBOR dodjeljivao ove kredite po ovako niskoj kamatnoj stopi zbog toga što mu je ova Vlada dala novce da subvencionira tu kamatu, na kraju krajeva, tu kamatu Vlada nit ne može subvencionirati ako nije u određenim programima nego zbog toga što se izgradio, što se pokazao da može funkcionirati, upravljati sredstvima i zbog toga su mu institucionalne banke počele davati kredite po vrlo niskim kamatnim stopama koje u konačnici završavaju kod hrvatskih gospodarstvenika. Kolegice i kolege, kada govorimo o tome da su neki krediti davani ovako i onako, onda treba vidjeti, jednostavno jedno pitanje koje se može postaviti predsjedniku uprave, a koliko je tih nenaplaćenih kredita? Koliko je tih kredita palo na grbaču hrvatskih poreznih obveznika? To je jedino pitanje o kojem se može raspravljati, o tome da li je netko dobio ovako ili da li je netko dobio onako kredit. Sve drugo je obično politikantstvo i rušenje institucije RH. Nažalost, kažem, da je drugačija situacija onda bi imali zoran primjer danas u ovoj sabornici kako se ruši institucije RH. Upravo zbog toga kažem što smo odgovorni kao najjača politička opcija u RH, na takav način ne želimo ovo danas raspravljati. Ali želimo raspraviti o činjenicama, a to je da preko HBOR-a u ovom trenutku jedino hrvatski gospodarstvenici mogu dobiti kredite po kamatnim stopama koje su koliko toliko konkurentne kamatnim stopama njihovim konkurentima na europskom tržištu i to je činjenica. da sljedeće, zapravo ove i sljedeće godine HBOR dobije još više tih kredita od institucionalnih banaka po niskoj kamatnoj stopi koja će se kasnije preusmjeriti prema poduzetnicima, to je pitanje. Da li ćemo ga dovesti ili ga nećemo dovesti u takvu poziciju. Također, kolegice i kolege kad se raspravlja o pojedinim temama u ovom Visokom domu, onda se često ne čuju vrlo bitne stvari. Dakle, imali smo prilike čuti sa ove moje lijeve strane sabornice hvaljenje kako je HBOR u proteklih godinu i pol dana preuzeo rizik i počeo je plasirati više kredita gdje praktički HBOR preuzima 50% odgovornosti za plasman tih kredita. HBOR je dosad većinu svojih kredita plasirao preko poslovnih banaka i rizik za povrat tog kredita praktički na HBOR-u nije bio. Međutim, u onom trenutku kad je vladajuća politička garnitura tražila od HBOR-a kao svoje banke da uđe u veći rizik i da plasira sredstva gdje 50% rizika preuzima HBOR, a 50% rizika preuzimaju poslovne banke, kolegice i kolege vi morate biti svjesni u tom trenutku da ste preuzeli rizik da sutra ti nenaplaćeni krediti jer su daleko rizičniji od onih kredita koji su bili u proteklim godinama, mogu biti predmet rasprave u ovom Visokom domu, ali nemojmo se onda praviti ludi i reći da mi za to nismo znali jer ako se danas volimo s nečim hvaliti pa ako se to sutra pokaže kao nešto što je loše, onda nemojmo kriviti nekoga drugoga. Ali, kažem, možda nekakvi biskvitići, praonice, itd. će se pojaviti. Ono što je HBOR trebao postati, što HBOR treba biti u budućnosti je da to bude izvozno investiciona banka. Dakle, banka koja će davati garancije našim izvoznicima i banka koja će prije svega financirati investicije kod malih i srednjih poduzetnika jer bez malih i srednjih poduzetnika nema gospodarskog oporavka RH. Mi stalno zaboravljamo kakva je struktura našeg gospodarstva i da su nekada obrtnici, mali i srednji poduzetnici po prirodi svog posla bili naslonjeni na velike sustave koji su bili pretežno u državnom vlasništvu. Danas tih praktički … sustava nema. Vjerojatno je nekom u interesu da INA nestane jer ovo je sukob unutar Vlade, oko INA-e je van svake pameti, van svake pameti, bez obzira što netko želi postići. Ali to se ne radi medijski i to se ne radi ovako kao što se radi. Ako je nešto radio netko protuzakonito, zna se kako će se to riješiti. Zašto to govorim? Pa zato, govorio sam da HBOR dobiva kredite od institucionalnih banaka, da ga itekako prati kreditne rejting agencije, isto tako INA kotira na Londonskoj burzi. Pa nije baš ako su vaše dionice na Londonskoj burzi pa nije to baš mačji kašalj pa da se može ponašati kako god hoće. Međutim, kad povučete ove dvije paralele onda će doći opet do toga kakva bi rasprava danas u ovoj sabornici bila da je slučajno HDZ, a ne SDP u glavnoj ulozi. Ali ponavljam, mi smo odgovorna politička stranka i naprosto ne želimo voditi takvu raspravu, niti nam pada na pamet. Nemamo mi u HDZ-u huškača koji bi danas pričali o zločinačkim organizacijama, koji bi pričali o ovome, koji bi pričali o onome, naprosto nemamo, ali da smo spremni ukazati na činjenice i da smo spremni reći ono što se događa, to jesmo. A HBOR je, ponavljam, najbolji primjer kako se netransparentno radi. HBOR je potvrda kako ova Vlada funkcionira. HBOR pokazuje kako Vlada koristi nekoga kao instrument za obračune unutar sebe, a onda nema hrabrosti reći što se to u HBOR-u loše događa i zbog čega je morao otići Kovačev? Zbog čega je morao otići Linić? Tko to nije dobio kredit, a trebao ga je dobiti? Tko je to dobio kredit, a nije ga trebao dobiti? I da li su prekršena određena pravila ili nisu prekršena određena pravila? Dakle, kolegice i kolege, klub HDZ-a će podržati ovo izvješće, nema razloga da ga ne podrži jer bez obzira na ovo ili ono, HBOR je u proteklim kriznim godinama bila jedina kreditna institucija gdje su se hrvatski poduzetnici mogli obratiti i dobiti novce. Ono što sam ostavio za kraj je činjenica da Vlada preko 20 svojih programa, preko svojih gospodarskih ministarstava u principu provodi preko HBOR-a. Da li je možda strah Vlade bio priznati da su napali HBOR pa reći da njihov program ne valja i kako su plasirana nekakva sredstva pa su zbog toga dali pozitivno mišljenje ili je to neki drugi razlog? Gledajte, kolegice i kolege, HBOR je ove godine na ovaj ili na onaj način iz državnog proračuna trebao dobiti negdje milijardu i 150 milijuna, dobit će na kraju 900 i još nešto milijuna i za taj iznos se povećava javni dug RH. ništa ne ništa ne košta. Kada govorimo slavodobitno da smo povećali temeljni kapital HBOR-a povećali smo ga na račun zaduženja, ali sa jasnim ciljem da HBOR ta sredstva plasira pod povoljnim uvjetima hrvatskom gospodarstvu. Dakle, da završim, kao što rekoh mi ćemo ovo izvješće podržati bez obzira na biskivitiće, praonice, hotele i neke slične stvari, no bit za uspješno funkcioniranje jedne države su institucije. Institucije koje ne rade dobro treba mijenjati, one koje rade dobro treba zadržati ali iskreno govoreći nakon ovih svih rasprava i Vlade i vladajućeg kluba meni nije jasno zašto Vlada imenuje novog predsjednika uprave i pitanje je da li ćemo sljedeće godine o izvješću HBOR-a raspravljati na ovakav način. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče uprave. Pa evo kolega Šuker lijepo ste to zaključili da nema nikakvih relevantnih razloga za smjenu predsjednika uprave HBOR-a. i Vlada je sama potvrdila da je njegov rad bio konkretan, dobar, transparentan i učinkovit. Stotine i tisuće malih poduzetnika ostvarilo je kredite po povoljnim uvjetima uz jasne kriterije koji postoje i koji su se poštivali. Dal samo smjena uzrokovana neposluhom zbog pritisaka predsjednika Vlade zbog malih biskvitića koji su ukradeni projekt ili zbog praonice koja ne postoji, zbog toga što se nije dozvolilo da se prekrši i zakon i kriteriji čovjek koji 20 godina vjerno služi i radi hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima mora biti smijenjen. Jednako kao vjerujem i ostali koji su se drznuli da ne poslušaju ono što je otklon od zakona, mjerila i kriterija. Ne znam kakva je to politika i kakva je to nova pravednost u RH pogotovo od aktualnog predsjednika Vlade koji se je zaklinjao u transparentnost, poštenje, jasne kriterije i sve ostalo što je nabrajao da ovo u prijašnjim vladama nije bilo. Teško je uopće za razumjeti da li su stvarno mali biskvitići jedini razlog ili praonica od … Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa da kolega Đakić ja sam upravo raspravljajući u ime kluba HDZ-a htio reći da ona mantra mi smo drugačiji naprosto ne postoji. Da ako date pozitivno mišljenje na jedno izvješće, ako nemate nijednu zamjerku, ako nema zamjerku nitko iz vašeg kluba, a imate sve spoznaje o tome kako je ta institucija radila onda je očigledno da nemate hrabrosti reći jer neke stvari nisu prošle onako kako ste vi htjeli, najavili ste smjenu i sada to morate provesti. Nije bitno kako i zbog čega. Zato jesam govorio o institucijama o temelju jedne države, institucijama koje rade svoj posao temeljem određenih pravila, institucije koje je imati i loše nego ne imati nikakve i sa lošom institucijom uz promjenu itd. možete nešto napraviti, ali sa nikakvom institucijom ne možete napraviti ništa. ali daleko veća tragedija je što u ovom trenutku u Hrvatskoj se više nitko ne usudi ništa potpisati. Zašto? Zato što se stvari izvlače iz konteksta vremena i prostora i donosi se politička a ne stručna presuda i to je ključna stvar. Međutim ja sam u ovom Saboru ne jedanputa rekao slušajući teške optužbe s druge strane, doći će i vaš hranidbeni lanac na red. I očigledno je nečiji hranidbeni lanac došao na red. Nema nepoštene političke stranke. Političke stranke čine ljudi i oni mogu biti pošteni ili nepošteni. Ali ponavljam, očigledno nečiji kopanje i hranidbeni lanci se otvaraju. Horvat, replika. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Šuker, i mi ćemo u klubu SDSS-a podržati Izvještaj o radu HBOR-a i u svakom slučaju prilika da se zahvalimo na suradnji gospodinu Kovačev. Vi niste do sada kao ni vaši prethodnici se dotakli jedne teme, dakle jedne stvari, jedne činjenice govorite sa čim se slažem da treba HBOR kreditira malo i srednje poduzetništvo međutim nitko ne govori o OPG-im. OPG-ima jednoj kategoriji stotinjak tisuća OPG-a koji ne mogu jedina organizacijska kategorija ili organizacijski oblik koji ne može direktno ostvariti kreditiranje od strane HBOR-a jedini oni ne mogu. Sa svojim projektima koji su vrlo ozbiljni često se upućuju na direktne razgovore sa poslovnim bankama i to je mrtva priča. Po današnjem iskustvu poslovne banke apsolutno nemaju interes da kreditiraju sektor poljoprivrede odnosno one stvari koje OPG-i ovog trenutka rade. I to je stvar na koju ja želim ukazati posebnu pažnju jer se radi o velikom broju zaposlenih ljudi, ambicioznih ljudi i velikom broju kreditno prezaduženih ljudi po vrlo nepovoljnim komercijalnim kreditima i za njih bi svaki kredit o kojem mi ovdje pričamo sa povlaštenim kamatama bio spas. Međutim sa ovakvim modelom gdje OPG-i ne mogu direktno biti financirani od strane HBOR-a oni ne ne mogu ostvariti nijedan kredit. To praksa kaže. Isto tako praksa kaže poslovne banke se jednostavno nasmiju kada se kaže imate kredit HBOR-a, kaže to nas ne zanima jer imamo rizik naplate, a nemamo nikakvu dobit jer je kamatna stopa za njih za njih neatraktivna. I to je realnost vezano za kreditiranje preko HBOR-a. Da kolega Horvat, ja se u potpunosti slažem s vama, ja sam zato u svojoj raspravi rekao da preko 20 programa, resornih ministarstava se kreditira putem HBOR-a. I da je ministar poljoprivrede malo više mislio o OPG-ima i da je zajedno sa Ministarstvom obrta i poduzetništva napravio program jer OPG-i nisu nikakva poljoprivredna djelatnost, oni su samo jednim dijelom odnosno to je čista gospodarska djelatnost, onda bi OPG-i bili pod istom situacijom. Da su se manje bavili sa biskvitićima i da su dali jamstvo nekome drugome onda bi možda i koji OPG dobio kredit. Ali kolega Horvat, zašto sam svoju raspravu krenuo sa institucijama? Institucije su instrument jedne Vlade za provođenjem politike. Ono što ne možete napraviti preko jedne institucije možete napraviti preko druge institucije ali po jasnim pravilima igre, ne po babama i stričevima, po bratovima i šogoricama nego po jasnim pravilima igre. I logična stvar je da nakon kreditiranja programa farmi kada je u Hrvatskoj proteklih 7, 8 mjeseci zaklano 30 tisuća muznih krava i kada pogledate statistiku da je Hrvatskoj porastao izvoz onda ćete vidjeti da jedna od najvećih stavka porasta izvoza vam je izvoz govedine gdje smo krave zbog toga što se netko nije pobrinuo da ljudi ti prebrode cijenu mlijeka i da mogu proizvoditi nego su ih morali poklati. I te farme koje su kreditirane kreditom preko HBOR-a su praktički nestale i danas je i HBOR a i ti poljoprivrednici u problemima. I tu je onaj kontinuitet politike. Ako smo rekli da hoćemo sa toliko i toliko stotina ili milijuna litara mlijeka ući u Europsku zajednicu onda smo se morali pobrinuti da seljaci prve dvije, tri godine prebrode tu razliku u cijeni a ne ih natjerati da pokolju tu stoku.

slušajući vas, gledajući ovo izvješće, slušajući predsjednika uprave koji je smijenjen ova je Vlada uvela jedan čudni, jednu Mi ovdje raspravljamo o izvješćima i onda kada ta budu jednoglasno prihvaćena smjene se čelnici tih tijela. Imali smo izvješće Državnog odvjetništva, lijepo smo ga svi prihvatili, nakon nekoliko dana smijenjen državni odvjetnik. Sada imamo izvješće HBOR-a, svi ćemo ga prihvatiti, nakon nekoliko, tj. sadašnji čelnik je već smijenjen. Imali smo Hrvatski olimpijski odbor, drugačija, drugačija procedura, tamo izvješće nije prihvaćeno ali čelnika nisu smijenili jer ga ne mogu smijeniti. Znači meni se čini da pomalo postajemo partijska država a mi ne želimo imati partijsku državu nego želimo imati neovisna tijela, uređena tijela, stručna tijela gdje partija ne može što ona ili nametati kakva ona hoće. Jer da je to tako sigurno bismo živjeli bolje i kvalitetnije. Ja sam danas slušao onu famoznu tiskovnu konferenciju i stekao sam dojam da je ministar Linić smijenjen radi Malih biskvita, opet je HBOR unutra i spominje drugog ministra koji radi 60 nekih novih radnih mjesta ugrožava 2300 drugih radnih mjesta. To se, to je moj dojam, da li je to istina pokazati će vrijeme. Međutim, ovdje se radi o tome da više nema govora o Bundes ligi, ovo je sada postao neki novi sport, ovo je ragbi unutar vladajuće političke strukture. Nažalost, stradaju oni koji su stručni, koji su dugo godina u tim institucijama radili da bi netko ostvarivao svoje parcijalne i partijske interese. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa kolega Boriću, da se poslužimo malo sportskim rječnikom s obzirom da je Svjetsko nogometno prvenstvo u blizini prema mišljenju Vlade i prema raspravi kolega iz vladajućeg kluba ovo je bundesligaški izvještaj jer nema nikakvih primjedbi. I sada vi jednu utakmicu koja se igra na takav način prebacujete na regionalnu ligu. Jer zašto? Ovaj čovjek koji je došao ne može krenuti iz Bundes lige, on mora proći nekakvu ligu prije onda ćemo mi sljedeće godine po tom izvješću vidjeti je li to Bundes liga ili je to to nekakva regionalna liga, neću koristiti neke nazive kao što naš premijer voli to koristiti. No, evidentno je da institucija koja dobro radi, za koju se svi zaklinju, oko koje imamo konsenzus u ovom Visokom domu i kažemo da je netko dobro radio nakon toga tim čelnicima se ne produžava mandat nego se imenuju neki drugi. A danas iz, zapravo press konferencije kolege Linića je jasno da ti igrači ne mogu igrati zato što ne slušaju trenera kako bi trebali pucati slobodni udarac. Jer ako Kovač je pucao slobodni udarac i zabije ga u 90' a premijer kaže da mora pucati po svom golu, on to ne napravi i on ga zamijeni i to je tako. Nema je. Hvala lijepa. Da li će predsjednik uprave HBOR-a završnu riječ dati? Da. Poštovani predsjednik Uprave Anton Kovačev. **Kovačev, Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ja moram prije svega kazati da je u ovoj godini, dakle protekloj za koje je izvješće ovdje predstavljeno Hrvatskom saboru 2013. i prethodnih godina rukovodstvo odnosno uprava HBOR-a radila po političkim odlukama onda mi ovakva financija izvješća ne bi imali. To budite sigurni. Druga stvar, da smo mi radili po politički odlukama onda mi ne bi dobili u prošloj godini 650 milijuna eura kredita međunarodnih financijskih ustanova pod najpovoljnijim mogućim uvjetima bez obzira što je rejting Hrvatske pao a time automatski i rejting Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao državne razvojne banke. Dakle to nema nigdje na svijetu. Vjerujte mi da međunarodne financijske ustanove vrlo detaljno prate kako se troše njihovi krediti. Prije svega, oni traže gotovo na svim pojedinačnim kreditima suglasnost. Dakle mi donesemo odluku o odobrenju kredita, šaljemo potvrdu te odluke u EIB KFE, CEB ili EBRD i tek po njihovoj suglasnosti mi taj kredit možemo plasirati. S druge strane, međunarodne financijske ustanove dolaze najmanje dva puta godišnje u posjetu, a ta posjeta je ne samo prelistavanje kreditnih zahtjeva odnosno odobrenih kredita u našoj arhivi, odnosno u kreditnom sektoru nego metodom uzorka oni zajedno sa našim predstavnicima idu na teren i provjeravaju namjensko korištenje kredita. Ima li loših odluka? Ima. Koja to banka na svijetu, bila ona privatna, komercijalna ili razvojna ili izvozna banka, nema loših odluka, loših procjena? Ali ono što je bitno, na kraju 2013. godine postotak dospjelih nenaplaćenih kredita u HBOR-u je bio 5,2%. 5,2%. Može li se taj postotak ostvarit ako se radi po političkim direktivama? Ima li pritisaka za odobrenje kredita? Ima. Ima apsolutno i uvijek ih je bilo. Ja ne želim u ovom Visokom domu iznositi neistinu ili nešto što nije točno. dakle uvijek je bilo političkih pritisaka, ali prvenstveno pritisaka od samih poslovnjaka ili poduzetnika, od njihovih gradonačelnika, župana, saborskih zastupnika, ministara. Je li pritisak kad te nazove ministar ili saborski zastupnik? Pa može se reći da je svojevrstan pritisak, ali mi smo se tim pritiscima znali othrvati. Da se nismo othrvali naši financijski rezultati ne bi bili ovakvi, mi ne bi imali ugled među međunarodnim financijskim ustanovama kakav imamo. To budite sigurni. Međunarodne financijske ustanove su preozbiljne ustanove da bi se mi mogli kod njih sakriti i kazati evo odobrili smo dobar kredit, odnosno kredit koji je namjenski potrošen, a to nije. Ima li nenamjenski potrošenih kredita, ima, ali su oni zanemarivi u odnosu na ukupni broj kredita. Ja moram samo iznijeti dva podatka. HBOR je do sada, svih ovih godina, odobrio preko 33 000 pojedinačnih kredita, sudjelovao je u preko 50 000 projekata što kroz kreditiranje, što kroz osiguranje izvoza ili izdavanje garancija. I s obzirom da znamo koliki je broj gospodarskih subjekata onda moramo znati da je to veliki postotak u odnosu na ukupni broj. Tko je kome rođak, tko s kim povezan mi ne vodimo računa. Sve pritiske saslušamo. Ja nikad kao predsjednik uprave, a uvjeren sam i kolegice i kolege koje rade, nisu nikome spustili slušalicu. Dakle saslušali su argumente i kazali i na kraju smo odlučili, dakle ne pojedinačno, ne ja kao predsjednik uprave, dakle prošlo je Kreditni odbor pa Sektor analiza, pa Pravnu službu, Tehničku službu, Službu rizika, Kreditni odbor, ako je veći iznos Upravu i ako je iznos iznad 37 milijuna kuna i Nadzorni odbor. I unatoč tome ja vam ovdje iskreno kažem bilo je pogrešaka, ali su one zanemarive u ukupnom našem poslovanju. Mi jednostavno ne možemo reći da svojevrsnih, ako ćemo to nazvati, pritisaka nije bilo i prije i da ih nema sad, ali ja ću vam kazati evo konkretno ova dva slučaja koja se spominju jer sam dužan to vama ovdje predočiti jer me čekaju novinari pa ću morat njima izjaviti to. Što se tiče praonice, praonica je riješena u okviru okvirnih iznosa kredita koje HBOR iz kredita ili izvora KFE-a odobrio poslovnim bankama. Dakle to je kredit gdje nije HBOR donio odluku nego je odluku donijela poslovna banka, a HBOR je dao suglasnost jer je na temelju izvješća poslovne banke vidio da se radi o kreditu koji se uklapa u taj kreditni program i to je potpuna istina. S druge strane, kad se govori ja bih rekao politički ne samo o ovoj praonici nego o nizu kredita za koji se HBOR prozivao ovih mjeseci, onda se izvlači nešto iz konteksta, a mi jednostavno ne možemo, mi kao uprava, kao ustanova ne možemo odgovoriti na nešto što je izvučeno iz konteksta ako ne kažemo čitavo obrazloženje, a to je vjerujte mi i predugačko i sveobuhvatno. Nisu krediti HBOR-a darovnice, nisu to poklonjena sredstva. Za te kredite treba dati u zalog ono što se financira, treba dati dodatnu bilo imovinu trgovačkog društva, bilo privatnu imovinu i u puno puta kad to nije dovoljno tražimo osobne mjenice i zadužnice, dakle taj koji je dao osobne mjenice i zadužnice on je stavio pod zalog i djedovinu i očevinu i ono što je sam stvorio i što misli da će stvorit da će stvorit u budućnosti. Dakle žao mi je što je HBOR ovih zadnjih 5 mjeseci našao se u unakrsnoj vatri optužaba za pojedine kredite, da je pojedinih kredita bilo i odluka da je bilo loše, je ili nisu bile dovoljno provjerene kod namjenskog trošenja, ali ja vas uvjeravam da je to zanemarivo u odnosu na ukupne kredite. Ja ću sad konkretno zastupnik Grubišić je naveo pitanje, odnosno postavio pitanje Đure Đakovića i odobrenih 150 milijuna kuna. Mi nastojimo spasiti svako poduzeće koje smatramo da se može spasiti i svako radno mjesto ukoliko je to moguće. I puno puta vjerujte mi smo između čekića i nakovnja, između čekića koji kaže e ako vi ne odobrite taj kredit onda će poduzeće ići u stečaj, radnici će ići na Zavod za zapošljavanje i nakovnja koji kaže da ste nam vi kao naši osnivači odnosno Hrvatska država povjerili kapital koji moramo čuvati i sačuvati da bi mogli odobravat drugima. Puno puta vjerujte mi te odluke su na ivici noža, da ni mi sami ne znamo da li se prikloniti pozitivnim onim plusevima koje imamo kod obrade kredita pozitivnim dijelovima tog projekta i tog poduzeća ili onim negativnim. Na žalost velika većina poduzetnika posebno u zadnjih nekoliko godina je u takvim financijskim poteškoćama da jednostavno kad vidite bilancu, kad vidite rezultate ne znate što biste s tim napravili. Ja sam napomenuo da smo mi zato krenuli hrabro i predložili nadzornom odboru i nadzorni odbor je donio odluku o osnivanju investicijskog razvojnog fonda i donijeli odluku o ulaganju sto milijuna kuna iako to nije uopće zadaća razvojne banke kako bi pokušali dokapitalizirati poduzeća koja imaju na tržištu šansu, a kreditno su nesposobna. Ne možete vi odobriti kredit nekoj tvrtci koja ima 70 ili 80% u bilanci zaduženja, zaduženja, odnosno kredita, a samo desetak ili petnaest posto vlastitog kapitala. Ja ne znam, možete mi kolega Grubišić kasnije kazati o ovom staračkom domu o čemu se radi. Pazite, uvijek poduzetnik prikaže onu dobru pozitivnu stranu priče. Ako je poduzetnik u poteškoćama mi mu ne možemo temeljem propisa EU koji su sad i hrvatski propisi odobriti kredit kao državna ustanova. Možemo jedino uz provjeru ili test tržišnog natjecanja, a to je da poslovna banka ili netko tko će ga dokapitalizirati, neki partner sudjeluju najmanje 50% u tom odobrenju. To je ujedno odgovor i poštovanom zastupniku Horvatu što se tiče OPG-a. OPG možemo rješavati sada podjelom rizika, znači posebno one OPG-e koji su kreditno preopterećeni kreditima poslovnih banaka. Znači, možemo ih rješavati da ih pratimo 50% izravno iz sredstava HBOR-a, a drugih 50% može biti iz sredstava HBOR-a ali mora biti preko poslovne banke radi testa tržišnog natjecanja. Što se tiče kvalitete portfelja ona je na kraju 2013. bila sljedeća: poduzeća u a) dakle ona poduzeća u koja nije upitna naplata su bili 85%. Poduzeća koja su kvalificirana u b) dakle ona od kojih očekujemo djelomičnu naplatu potraživanja su bila 13%. Trgovačka društva koja računamo da su nenaplativa su bila 2%. Dakle, opet kažem ne bi ta kvaliteta portfelja bila ovako dobra da smo se mi rukovodili političkim procjenama. Ovo što je kazala poštovana zastupnica Cvjetović oko potpore poduzećima koji su uspješno prošli predstečajnu nagodbu ja sam napomenuo da smo krenuli u osnivanje investicijskog razvojnog fonda i to da bi uključili i međunarodne financijske ustanove prije svega EIF i AFS mi smo sa kolegama iz SID-a, Slovenske izvozne družbe krenuli u osnivanje regionalnog fonda jer su te međunarodne financijske ustanove rekle mi smo spremni uložiti kapital samo ako bude regionalni fond, pa smo se dogovorili sa našim susjedima Slovencima kako bi napravili jedan zajednički regionalni investicijski fond. Isto tako, u pripremi je poseban program za kreditiranje poduzeća koja su uspješno prošla predstečajne nagodbe. Što se tiče reindustrijalizacije mi već treću godinu imamo nižu kamatnu stopu, dakle u rasponu od dva, tri i pet posto za sve one koji su spremni ulagati u industriju, a prošle godine dakle ne trinaeste, nego dvanaeste godine smo donijeli novi program koji se zove nova proizvodnja. Dakle, za sve one poduzetnike uz puno povoljnije i i rokove otplate i poček i kamatnu stopu mi smo spremni odobriti za novu proizvodnju u smislu ulaganja u proizvodnju nečeg što se do sada uvozilo a nije se proizvodilo u Hrvatskoj. Daj Bože da ovaj Visoki dom odluči da temeljeni kapital HBOR-a bude ne 10 milijardi, nego 15 milijardi sigurno će to biti dobro prihvaćeno ne samo u HBOR-u nego HBOR je znatno sudjelovao u korištenju predpristupnih fondova. Vjerujemo i uključujemo se da ćemo biti vrlo uspješni i da ćemo sudjelovati u korištenju europskih fondova. Evo ja mislim da sam odgovorio na sve, ali vjerujte evo kolega Grubišić se javlja, pa možda predsjedniče da ja odmah ostanem za repliku. Izvolite vi sjedite, ja ću vas prozvati. Hvala vam lijepa na završnoj riječi. A idemo na replike po redu. Poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Kovačev, meni je drago da ste vi u ovom svom završnom obračunu rekli oko postotka sumnjivih kredita iz jednostavnog razloga što i taj postotak i ti krediti koji se navodno po političkoj liniji ne vraćaju su isto bili predmet izjava vladajućih u tom trenutku kad im je to pasalo. Zato jesam u svojoj raspravi spomenuo preuzimanje rizika od 50% da će se sutra ovaj postotak vjerojatno povećati. Ali onda je netko donio takvu političku odluku da se tako radi pa prema tome ne treba usmjeravati nešto drugo. A ovo što se tiče ove praonice i kredita, dakle jasno da je tu HBOR poštovao neka svoja pravila, međutim iza kulisa praonice ili one pjene u kojoj se peru auti se krije jedna banka. Ta banka je popapala 50 milijuna novaca poreznih obveznika. Jer ako se ne varam Centar banka prije stečaja je dobila pomoć odlukom ove Vlade od 50 milijuna kuna. Koliko će ta banka u konačnici koštati Državnu agenciju za sanaciju banaka to je isto pitanje. I nemojmo reći da novci iz DAB-a nisu novci hrvatskih građana, jer sredstva u DAB za osiguranje štednje uplaćuju poslovne banke. Prema tome, i to su novci hrvatskih građana. Dakle, ta praonica u svojoj onoj pjeni za pranje auta skriva Centar banku koja je koštala Hrvatsku državu 50 milijuna, a kažem kad bude izvješće DAB-a onda ćemo vidjeti koliko je u konačnici koštala građane RH. kolega Kovačev htio sam temeljem rasprava koje su ovdje s ove govornice izrečene HBOR je institucija i da aktualna politička garnitura ruši institucije koliko vidim HBOR nije srušen. Tim više što ste u svom završnom sad izlaganju ponovili ono što znamo da poslujete po bankovnim principima, a to upravo pokazuje i ovaj postotak. Mislim da su neke komercijalne banke daleko više rizičnije poslovale nego što je sam HBOR. Naravno vi ste naviknuti kada se radi o političkim raspravama i na kojekakva podmetanja i smicalice i želio bih vam ovim putem zahvaliti što ste vrlo korektno iznijeli svoj stav i o političkim pritiscima, nebitno otkuda i kada dolazili, i što ste nas u ovom završnom obraćanju u kratkim crtama na jedan vrlo jednostavan razumljiv način objasnili onim građanima koji slušaju da određene rasprave nekih kolega sa ove govornice naprosto nisu istinite. Hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar, replika. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče uprave Izvješće HBOR-a je rađeno, a to su već ranije kolege pohvalili u nekakvoj svojoj strukturi gdje se ne vide pojedini predmeti no s obzirom da ste vi govorili o konkretnim predmetima to me ustvari ponukalo za ovu repliku. Naime, kao da je netko planirao baš danas kada pljušte izjave bivšeg ministra financija govoriti o pojedinim slučajevima iz rada HBOR-a pa sam vam pa sam vam želio ustvari reći sljedeće. Vi ste govorili o konkretnom slučaju neke praonice. Ne znam, iz replika sam shvatio da se radi o praonici automobila. Meni je palo na pamet nešto sasvim drugo, međutim htio sam vam se ustvari zahvaliti da ste nam pojasnili da taj kredit nije problem HBOR-a nego poslovne banke i time ste nas utješili. Ja mislim da nam je svima sad puno lakše. Hvala.

kada ste govorili o tome i pokušali razuvjeriti sve nas da odobravanje kredita nije u svezi sa određenom političkom opcijom. Naime, nije kategorija A, B i C onih kredita, 85,13,2%. U korelaciji sa političkom pripadnošću, govorimo o mogućnosti dobivanja odobrenja kredita, tu je ta politička, politički utjecaj a ne o vraćanju kredita, o tome ste, dakle niste me potpuno razuvjerili. A drugo, kada govorimo o "Đuri Đakoviću", vi sami znate da i grad Slavonski Brod i hrvatska metaloprerađivačka industrija će biti potpuno mrtva ukoliko dođe do kraha "Đure Đakovića", a u što vodi gospodin Kovačević trenutni direktor "Đure Đakovića" i njegova uprava koja je upropastila u dvije godine sav trud svih radnika Đure Đakovića, a to je zaista katastrofa. Ako želimo 1200 ljudi ponovno na birou, i ako želimo da uništimo metaloprerađivačku industriju onda gospodin Maras nek radi ono što hoće, to je njegovo pravo. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu i listu replika i odgovora na repliku. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Poštovanom predsjedniku uprave HBOR-a želim uspjeh na novoj dužnosti, na novom poslu. Zahvaljujem se na 20 godina predanog rada. Njegova legitimacija je 20 izvještaja prihvaćenih u ovom Saboru, istekao mu je mandat. Još jedanput hvala lijepa. Mi ćemo sada zastati jer smo bili i ostali kod plana da odradimo tri točke dnevnog reda. Bili smo predvidjeli živahniju raspravu o tri točke dnevnog reda, izostala je pa ćemo nastaviti sutra u 10 sati sa glasovanjem o odrađenim točkama dnevnog reda u ovo prošlo vrijeme, u 10 sati, a u 12 sati ćemo se sastati i obilježiti Dan Hrvatskog sabora ovdje u sabornici, 24 godina demokratski ustrojenog Sabora Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Vidimo se sutra.